Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, nastavljamo rad po dnevnom redu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 92 narodnih poslanika.Želim da se zahvalim narodnim poslanicima vlasti, odnosno većine u Narodnoj skupštini što ste omogućili kvorum za početak ove sednice. Da niste, ne bi imali kvorum da počnemo rad. Jako je relevantno, još jedan pokazatelj na koje sve načine odugovlačite ovu sednicu.Zašto vi, ljudi, nećete da pričamo o litijumu, ja ne znam, ali mogu da pretpostavim, jer je onaj predlog zakona takva sramota da ja lično da ja lično jedva čekam da krenemo.Tako da, hvala vam svakako što ste omogućili kvorum.Da bi utvrdili broj narodnih poslanika trenutno prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je u sali prisutno 109 narodnih poslanika, osam opozicije, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne

Poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, u našem narodu postoji jedna izreka koja glasi – presipanje iz šupljeg u prazno. To se obično kaže za jedan uzaludan rad bezazlenih ljudi koji za rezultat svog rada nemaju prikazati ništa, jednu veliku nulu.Ali, na moju žalost, ja na Predlog ovog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu ne bih mogao to da kažem, jer vi niste bezazleni, vi ste opasni. Vi ste opasni po građene Srbije i vi ste opasni po ovaj budžet, a opasni ste zato što ste napravili dodatni minus, dodatni deficit u već planirani deficit u budžetu, ni manje, ni više od 800 miliona evra. Mislim da je ovde možda prikladnije da se kaže – presipanje para građana Srbije preko budžeta Srbije u vaše džepove.Evo kako to funkcioniše. Vi niste ni jednu jedinu investiciju, ni jedan jedini projekat uradili, a da pri tome najmanje tri puta niste oštetili budžet Srbije. Prvi put kad ste zaduživali kod komercijalnih banaka po vrlo nepovoljnim kamatnim stopama od čak preko 8%, drugi put kada ste te skupe pare davali vašim prijateljskim firmama da izvode te radove po daleko većim cenama od tržišnih cena kada su te vaše firme izvodile radove vrlo nekvalitetno, gde smo vrlo brzo morali da imamo sanaciju tih radova. To je taj model, koruptivni, koji ste vi patentirali, tzv. drp model tri puta po jednoj investiciji. E sad, ajmo da spasemo što se spasiti može.Zato je predlog ovog amandmana da se ovih 10 milijardi dinara koje ste predvideli na subvenciju rudarstva i energetike preusmeri u ovu subvenciju u oblasti nauke. ne znam zašto povećavate ovu subvenciju rudarstva, ne znam da li planirate dati ove pare Rio Tintu, jer vam nije dovoljno što ne želite da iselite određeni broj ljudi u Nedeljicama, pa sad hoćete Rio Tintu da platite to što ih iseljava. Ulažite u nauku, ulažite u obrazovanje naše dece. To je budućnost Srbije, a ne Rio Tinto. Hvala.

Hvala.Ovaj rebalans budžeta je još jedna dobra prilika, još jedna propuštena dobra prilika da se povećaju nenamenski transferi lokalnim samoupravama. O tome je ovde već bilo reči. Ali, želeo bih da podvučem još jedan mehanizam koji stoji iza ovoga.Vlada je već 10 godina ili vlade kontinuiteta već proteklih 10 godina odbijaju da povećaju sredstva za nenamenske transfere lokalnim samoupravama, a razlog za to je vrlo jednostavan i on leži u činjenici da koriste namenske transfere kao sredstvo klijentelističke kontrole nad lokalnim samoupravama.Znate kako to izgleda i mislim da svi ljudi to znaju u Srbiji iz sopstvenog iskustva ili iskustva ljudi koje poznaju. Najlakše je i najbolje je držati svoje potčinjene u stalnoj zavisnosti u situaciji u kojoj stalno zavise od vas, stalno moraju da dokazuju svoju poslušnost, svoju potčinjenost, činjenicu da stalno moraju da se zahvaljuju, da dozivaju predsednika Vučića. On mora da ide tamo lično, da im poklanja puteve, škole, kilometre asfalta itd. Kada bi se ova sredstva unapred namenila kroz budžet, odnosno kroz budžetsku liniju za nenamenske transfere lokalnim samoupravama, onda bi lokalne samouprave mogle da imaju autonomiju, onda bi one mogle da imaju samostalnu kontrolu nad svojim novcem, nad svojom autonomijom, nad svojim projektima, nad onim što treba uraditi u konkretnim mestima. I u tom slučaju ne bi bilo moguće ucenjivati ih. Na taj način vi kontrolišete ne samo one koji vam nisu politički bliski, nego čak i sopstvene ljude iz sopstvene stranke, iz sopstvenih stranaka kojima ne verujete i koje na ovaj način držite pod kontrolom. Hvala. Hvala vama.Prelazimo na sledeći amandman.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Dragan Đilas, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić,

razotkriva ono što je negativno u vašem rebalansu, a to je da se izdaci, nenamenska sredstva koja se upućuju lokalnim samoupravama, i to jeste u duhu prethodnog govornika i njihovog amandmana, u suštini svode na ono što je brutalna, teška, tužna istina koju nikada ne saopštavate građanima kojima pristupate tokom vaših izbornih kampanja, koje su pretplaćene i robusne. Vi nikada tim ljudima, kada im kažete da Niš ne sme da stane, da Leskovac ne sme da stane, da Sombor ne sme da stane, nećete da kažete da će u stvari stati sva njihova ovlašćenja, svaka mogućnost da oni kao lokalne samouprave imaju sopstvenu autonomiju u raspolaganju sredstvima, da će stati svakakve značajne donacije oko toga šta oni samostalno treba da odlučuju u svojim opštinama i gradovima.Mi smo kroz ovaj amandman pokušali da jedan mali deo, jedan zaista neznatni deo sredstava koja su predviđena kao dotacije, tj. donacije stranim vladama, uputimo na raspodelu lokalnim samoupravama. Nemamo iluzije da nećete prihvatiti uopšte ovaj amandman. Dakle, to u stvari nije nikakva tajna.Ono što je tajna - zašto se i dalje tako ponašate i zašto lažete građane Srbije po lokalnim samoupravama da ćete vi omogućiti da oni ne stanu, da oni nastave da se razvijaju, kada se kroz sam rebalans vidi koliko ste stotina milijardi uskratili lokalnim samoupravama? Time ste i ljude koji su birani na vašoj listi onemogućili da budu predstavnici građana na lokalnom nivou. Onemogućili ste ih da autonomno donose oduke koje su od interesa za građane tih lokalnih samouprava. Onemogućili ste ih da da budu ljudi koji su birani da nešto rade. Od njih ste napravili sitne protočne bojlere, kao što pravite na nameštenim tenderima brojila kojima otimate građanima Srbije novac iz džepova. Tako ste od njih napravili male protočne bojlere, dok vi glumite neku veliku opštinu u Beogradu koja najbolje zna koji put, koji most i koja investicija može da se uradi u ovoj zemlji.To ste napravili vi od lokalnih samouprava koje su plod viševekovne borbe za slobodu našeg naroda. Vi ste onemogućili te ljude da zajedno sa svojim sugrađanima i komšijama upravljaju svojim lokalnim samoupravama. To je rezultat vašeg rada i to se vidi iz svega što ste do sada pokazali u ovom rebalansu.Razumem da je za Srbina Hamzu koji ovde viče i dere se iz prvog reda to neprijatno zato što bi ovim suštinski bilo onemogućeno da on nastavi da pije po 400 flaša Hajnekena da je ostao tamo gde je bio. Hvala vam.Poštujući vas, narodni poslaniče, zato što vas zaista poštujem, da vam kažem - samo malo ozbiljnosti. Rekli ste - tender za brojila namešten. To finansira EU. To teško da može da se namesti, ali vi to znate, tako da nemojte da idete ispod tih crvenih linija. Mislim, ne priliči vam.Na član 1. amandman su zajedno podnele narodne poslanice Slavica Radovanović i prof. dr Snežana Rakić.Izvolite. U članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu, u članu 1. - ukupni rashodi i izdaci, socijalno osiguranje i socijalna zaštita, a gde je predviđeno da za boračku i invalidsku zaštitu se izdvoji 21.673.000 hiljade,

kao licima koja su služila ovu zemlju i suočila se sa posledicama rata, osiguravajući im dostojanstven život, a ne da se sami snalaze kako znaju i umeju.Takođe, bih ovde apelovala na premijera, koji nije tu, da pronađe načine i mogućnosti da se zaista uvrsti zahtev, inicijativa Autonomnog ženskog centra da se deci koja su ostala bez svojih majki, jer su majke ubijene kao posledica nasilja u porodici, omogući dečiji dodatak. Mi stalno ovde pričamo o toj kategoriji ljudi, stalno govorimo koliko je to važno, pa i predsednik države je govorio da će svaki onaj ko digne ruku na ženu i da će se država odgovorno odnositi prema ovakvim slučajevima. Meni zaista nije jasno kako je Ministarstvo za brigu o porodici moglo da zanemari ovako jedan važan predlog, da li zato što to dolazi od organizacije koja je potpuno neutralna. Možda da je došlo od strane nekoga ko podržava vlast, ovaj predlog bi bio usvojen. Nemojmo Nemojmo da gledamo tako na ovakve stvari. Nasilje u porodici i ovi slučajevi kucaju na sva vrata. Opet vas molim, nemojte da vam bude žao ako se nekome od vas desi što niste nešto uradili, a mogli ste da uradite.Tako bih ja zamolila gospodina Vulina, pošto je rekao da je Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom dodelila ovaj auto… Zna se da ovakva vrsta auta može biti predmet krivičnog dela organizovanog kriminala. Znači, ovo ne može da ima običan građanin, što znači da su ljudi koji se bave organizovanim kriminalom možda u ovom autu vozili ljude koje su kasnije mleli. Sada se vozi u tome, zamislite, potpredsednik Vlade. Direkcija koja vam je ovo dodelila zaista treba da snosi odgovornost, a vas molim, gospodine Vuline, ako je to tačno, da ovaj auto stavite na licitaciju, da se ovaj novac dodeli deci čije su majke žrtve femicida ili u suprotnom podnesite ostavku, jer ne možete se voziti u autu, predmetu najgoreg organizovanog kriminala i čuditi se zašto vam je zabranjen ulazak u Ameriku.

Dakle, ja i dalje stojim pri svojoj tvrdnji da ženska dobrota i lepota su takve da ja nemam šta da se svađam. Ja apsolutno sve prihvatam što kažete, sve ste u pravu. Zbog građana ću, naravno, reći da morate da razumete

redu. Hvala. Šalim se. Odgovoriću zbog naših građana.Šta je ovde pozadina svega? Amerika. Najvažnije je što je meni zabranjen ulazak u Ameriku, CIA zabranila. CIA zabranila. Kome CIA zabrani, to je gotovo, nema tu šta da se raspravlja. Da li je CIA u pravu, nije u pravu, koga briga za to, baš kao i ovo. Ljudi, kada je nešto predmet krivičnog dela može da se koristi na zakonom predviđen način, ne može da se otuđi. To je krivično delo. Ne možete otuđiti nešto bez sudske odluke, jel vi mislite da smo mi razbojnička banda? Dođemo, otmemo, pa kažemo – daj sad ovo. Ne može.Dakle, ljudi, molim vas, hajmo samo da budemo toliko parlamentarni da se služimo koliko, toliko argumentima. Napadi su dozvoljeni, podmetanja su dozvoljena, laži su dozvoljene. U ovom parlamentu, po zakonu, govornica vas štiti, možete da slažete šta god hoćete, ne mogu čak ni da vas tužim. Imate privilegiju da stojite ovde i možete čak… Nema problema, sve je dozvoljeno, ali vas samo molim da ne predlažete vršenje krivičnih dela, nije moguće.Samo da znate Uprava za oduzetu imovinu je dodelila desetine, stotine vozila raznim nevladinim organizacijama, Crvenom krstu, izviđačima, ženskim centrima, bolnicama.Znate, koliko bolnica voze to? Znate, koliko centara za socijalni rad? Znate, koliko se to dešava?Dakle, to je jednostavno tako. Ali, pozadina svega ali pozadina svega, pozadina svega jeste, što je meni zabranjen ulazak u Ameriku za razliku vašeg šefa stanke, kome je to najveća čast i ponos da preko onog pašnjaka ode u Ameriku. Ja tamo na ovaj način ne želim da idem. Ja sam se za svoju zemlju borio, za svoju zemlju ću se i dalje boriti i odmah da vam kažem SAD odlično znaju kako su…Znate šta mi je rekao, suviše je to visok nivo šefa CIA da bih vam rekao ime jer to je za vas malo previše, ali, razgovarao je sa mnom i rekao mi - gospodine Vulin, mi znamo da vi niste ni ruski agent, ni kriminalac ali vi ste strateški suprotstavljeni stavovima moje Vlade. Tačno. Apsolutno tačno. Zato što su strateški stavove njegove Vlade da priznamo Kosovo, da napustimo Republiku Srpsku i da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji. Ništa od toga se neće desiti dok Aleksandar Vučić vodi Srbiju i dok sam ja u Vladi Srbije i tačka. Hvala. Maja Popović. **Maja Popović** Želim da odgovorim na ovo da Vlada ništa nije uradila da zaštiti žene porodice žrtve nasilja. Nije tačno. Ja moram da kažem da smo mi uradili. Upravo na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića je predviđeno pooštravanje kazne u odnosu na krivična dela nasilja u porodici, što se tiče vašeg podatka, to pokazuje flagrantno neznanje postupka. Postoji mogućnost imovinskog pravnog zahteva za svako izvršeno krivično delo. To bi trebali da znate, pošto ste radili dugo u policiji, a ja sam samo želela da istaknem da volite da spinujete sve, da govorite kako Vlada ne radi ništa. Izuzetno odgovorno radimo na ovome, jer je izuzetno bitno da se poštuju krivične sankcije, da bi one odvratile buduće izvršioce krivičnih dela i dozvolite mi da vam kažem na koji način smo pregledani u Krivičnom zakoniku izmenu ove grupe dela.Za osnovni oblik krivičnog dela nasilja u porodici predloženo je da se pooštri i propiše kazna zatvora u rasponu od šest meseci do pet godina umesto kazne zatvora od tri meseca do tri godine, koja je sada propisana.Predloženo propisana.Predloženo je pooštravanje i propisivanje kazne zatvora od jedne do deset godina za krivično delo nasilja u porodici koje je izvršeno korišćenjem oružja, opasnog oruđa ili drugog sredstva koje je podobno da telo teško povredi i da zdravlje teško naruši.Sada

građane Srbije sa činjenicama da Vlada Srbije ne radi ništa, upravo suprotno, kao što je gospođa Tepić, učinila pre jedno nedelju dana obraćajući se prosvetarima i predlažući ingenizioni predlog, a to je izmena KZ u tom smislu da se potpiše kazna zatvora za napad na zaposlene u pravosuđu, a pre toga smo i predsednik Vlade i ja i ministarka zdravstva više puta bili na sastancima sa predstavnicima sindikata i predočili da je predviđeno potpuno novo krivično delo koje će zaštiti sve

a prosto je pravno leširanje i političko lešinarenje je to čime se vi bavite. Hvala. vam.Gospođo Radovanović, ja vas molim, ali molim vas, nemojte dobacivati. Hvala vam.Idemo dalje.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, dr Dragana Rakić, dr Ksenija Marković, Nebojša Novaković.Izvolite, gospodine Lutovac. Što se tiče socijalnih davanja, poštovani građani, u iznosu od 26 milijardi dinara, ta socijalna davanja nisu plod brige ove vlasti za građane, nego iz niza drugih različitih razloga došlo je do povećanja.Ja ću navesti koji su to razlozi. Rebalansom se ispravljaju greške iz inicijalnog budžeta, greške u kojima nisu uračunati troškovi redovnog usklađivanja iznosa pomoći sa rastom cena iz zarada. To je pod a. Pod b. – efekti ranije usvojenih mera za roditeljski dodatak za treće i četvrto dete.Na ovo je upozoravao Fiskalni savet u oceni budžeta za 2014. godinu, ali ipak je došlo do tih grešaka.Pod dva, na rast izvoza za socijalnu zaštitu uticala je i presuda Ustavnog suda. Presuda Ustavnog suda se odnosi na obeštećenje korisnica porodiljskog odsustva zbog pogrešnog tumačenja obračuna kojim se vršilo to isplaćivanje.Drugim rečima, taj pogrešni obračun se nekako desio baš na štetu porodilja, a ne na štetu budžeta. Nekako uvek se dešava da je na štetu građana neka greška, neka procena, neka metodologija itd.Dakle, zbog presude Ustavnog suda došlo je do promena između ostalog u izdacima za socijalna davanja.Ono to takođe treba naglasiti da Fiskalni savet ukazuje i na propuste čak i u ovom rebalansu gde kaže da nije predvideo povećanje rashoda za roditeljski dodatak od pet milijardi dinara usled izmena Zakona o finansijskom podršci porodicama sa decom.Dakle, zaključak je sledeći – povećanje iznosa za socijalna davanja nisu rezultat brige za građane, nego su pre svega rezultat aljkavosti i grešaka koje su učinjene u inicijalnom budžetu. Predlažem da se iznos za socijalna davanja poveća i to na uštrb onih izdataka koja su predviđena za BIA, jer ako smo svedoci da u tabloidima, ali i ovde u Skupštini se zloupotrebljavaju podaci lični opozicionih poslanika zarad vođenja kampanje za ovaj režim, prema tome umesto da se novac daje jednoj zarobljenoj institucija koja je u službi režima, a ne države i građana, predlažem da se novac u povećanom iznosu da za socijalnu pomoć onima kojima je najpotrebnija. Hvala.

Hoću da upoznam građane Srbije da je drvo kod nas… **Ana Brnabić** Izvinjavam se. Samo da vas pitam, vi ste hteli po narednom amandmanu verovatno?Samo da ga pročitam.

Rudu bakra izvoze Kinezi u Kinu, a drvo dajemo, odnosno poklanjamo Kinezima da izvoze u Kinu. Najverovatnije zato što nemamo novca da vratimo kamate ili kredite Kinezima. I to 60% u gotovim trupcima. To nijedna država na svetu ne radi.Pazite sad, najznačajnija mlinska sirovina je pšenica i umesto da izvozimo najviše pšenicu, kukuruzu, soju, suncokret mi izvozimo drvo džabe, koja su ostavili naši preci za naše potomke za ne daj Bože, ali izgleda da ste vi danas ne daj Bože.U

Treba da ga je briga zato što sav kiseonik sa Fruške gore udiše grad Beograd, a kiseonik sa Avale koju proizvode šume udiše grad Kruševac. Zato treba pod hitno pošumljavati Frušku goru da bi mogla i naselja u Beogradu, Kotež, Krnjača, Ovča, deo Borče koji plivaju u fekalijama bar da udišu čist vazduh. Hvala puno. Hvala vam.Idemo na sledeći amandman na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Miloš Jovanović, Vojislav Mihajlović, Predrag Marsenić,

Hvala, predsednice uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani.Naša poslanička grupa Novi DSS – POKS podneli smo po nekoliko amandmana na rebalans budžeta i sada ću nešto reći o amandmanu na član 1. i koristiću deo vremena poslaničke grupe.Pre samih amandmana nekoliko opštih ocena koji se tiču rebalansa koji u stvari prestavljaju razloge zašto smo i podneli ove amandmane. Predviđamo drugačiju raspodelu rashoda druge prioritete prepoznajemo u odnosu na ove koji su dati rebalansu budžeta i najpre da kažem da je jako upadljivo ne kažem da je i navalentno i preterano toliko opsesivno insistiranje na kilometrima, na kvadratima i drugim materijalnim po prirodi merama što je u redu jel tako svi smo zato da se Srbija da se Srbija razvija i da se gradi to nije sporno bilo bi dobro da nekada se u analizi tih kilometara i kvadrata navede koliko je za nekoliko godina ponovo ulagano u one investicije koje su nove rađeni?Sa druge strane više se oslanjamo na statistiku nego na svakodnevni život, verujte da je to drugačije i statistika znamo kako je rađena i ranije neću da pominjem utemeljivače nekih obračuna jer su pokojni kada se to statistički uradi uvek je to dobro, ja se ne sećam statistike koja je rađena i da je nešto bilo loše što se tiče prosečno dobro nekih rezultata kako se to ujednačava taj prosek je vrlo interesantan, ali samo ću reći kada su plate u pitanju kakva vam je prosečna plata dobra i koliko ako su nam prosvetari ispod tog proseka. Na stranu to što se govori da će biti više, ali za sada je tako.Sa druge strane još jedna opšta ocena sve se prestavlja kao čudo, a svi znamo da u državnim poslovima čuda ne postoje. Žrtve koje će građani podneti za neke investicije za koje vi smatrate da su prioritet i da su i da će u budućnosti doneti razvoj mada nema jasnih pretpostavki, jasnih ocena koliko će da li će te investicije biti održive? Prvenstveno mislim na na nacionalni stadion i na sam EKSPO, dakle sam EKSPO ne na ove druge investicije. Još nam preostaje što se tiče te žrtve i uskraćivanja budžetskih korisnika, još nam preostaje da nas pozovete na radnu obavezu da radimo na tim objektima.Što se tiče kreditiranja i zaduživanja neko je ovde računao da što se više zadužujemo to se više i razvijamo, pa što se onda još ne zadužujemo preko ovoga? I, te kredite će ljudi vraćati ako se ne zaustavi ili se ne uspori ova tendencija odlaska mladih ljudi u periodu ljudi u periodu radne i životne sposobnosti i u reproduktivnoj fazi na kraju krajeva kada nam odlaze mladi bračni parovi i mladi ljudi ko će ove kredite za 20 ili 30 godina vraćati? Ako nam je za desetak godina otišlo 500 ili 700.000 ljudi niko se ne raduje zbog toga, odlazili su i ranije da se razumemo, ali znate dobro da se ta tendencija promenila da je ranije odlazila najstarija generacija, odnosno srednja generacija da su najstariji ostajali, da su deca ostajala i da je srednja generacija ono što je zarađivala slala u našu zemlju Jugoslaviju, Srbiju i da je taj novac trošen ovde sada se ta tendencija menja mladi ljudi odlaze sa decom ili povlače sa sobom decu ili pak tamo zasnivaju porodice i ne vraćaju se ovde, to je daleko ozbiljnija tendencija od one ranije.Generalno primedba i na način na koji se raspolaže javnim finansijama, budžetskim sredstvima možete vi da napravite budžet kakav napiše opozicija to nije uopšte sporno, ali se postavlja pitanje utroška. Znači, javnost je gotovo isključena sve više je tajnih ugovora pa vi niste skinuli tajnost sa Tadićevih ugovora koje ste obećavali pre nego što ste došli na vlast, a sada većina ugovora jeste obavijena velom tajne. Sve se radi po hitnom postupku takođe i procedure za dodelu poslova. I, nešto oko ovih budžetskih povećanja, povećanja plata, povećanje penzija, povećanje socijalnih izdavanja pri nadležnosti, povećanje subvencija za poljoprivredu itd. jesu to povećanja, ali su dobrim delom i usklađivanja ako se plata poveća za deset jedinaca, a troškovi porastu za deset jedinica onda je reč o usklađivanju ili ako troškovi porastu za osam jedinica onda je ostatak rast, a većina ide na usklađivanje.Dalje, svih ovih godina, pa evo i ovaj rebalans, a videćemo kako će biti u budžetu za sledeću godinu, nikada nisu pomenute uštede. Da li je moguće da se na ovom budžetu u državi Srbiji nikad ništa ne može uštedeti? Da li je nekada pomenuta ušteda?

li su sve uposlene? Koliko radnika su upošljavanje tada, koliko upošljavaju sada?Ja se ni tada nisam slagao sa tim stavom da sve treba ukinuti, ali to je bilo vaše obećanje. Evo sada nemamo nigde informacije o tome. Uštede mogu da se naprave i na upravljanju javnim preduzećima. Često se izgovarate sa uvezenim problemima, da li je to inflacija, energetska kriza, ratovi u Ukrajini, po belom svetu itd. ali nikada nismo do sada čuli koliku štetu smo pretrpeli i koliko ćemo se njome baviti, koliko ćemo je osećati zbog upravljanja EPS-om, od Grčića. Nije mi poznato da je Grčkim uvozni artikal i ko mu je izdao deklaraciju i garantni rok da je on baš dobar da bude u tom trenutku. To nije od Boga, to je vaš izbor i trebalo bi da znamo kakve su posledice toga.Nešto toga.Nešto bih rekao i o jednom regionalnom projektu. Tu su i dva bivša predsednika opštine Smederevska Palanka, obojica Milojičići, sa obojicom sam radio na izgradnji regionalne fabrike vode za Veliku Planu i Smederevsku Palanku. Nas smo dvojica potpisali ugovor sa delegacijom EU i taj projekat je profunkcionisao. Dva meseca nakon smene vlasti pušten je u rad, danas je u blokadi i to ne danas, već unazad nekoliko godina, pet, šest godina. Govorilo se da je potrebno da bi bolje funkcionisalo politička kompatibilnost sa vlašću centralnom

da se pozabavite time. Tu je i ministarka lokalne samouprave, tu je i bivši ministar lokalne samouprave, ministar poljoprivrede. Dakle, kako je moguće da posle tri, četiri godine se duguje za struju 300 miliona i da već postoji problem sa vodosnabdevanjem?Velika Plana i Smederevska palanka umesto da budu primer na koji treba da se ugleda, donacija 100%, nula učešća lokalnih samouprava, nula učešće države i to je upropašteno. Znamo da u većini lokalnih samouprava ili nema uopšte vodosnabdevanja ili se vodosnabdevaju sa neispravnom vodom.Šta još nedostaje u upravljanju finansijama? Inspekcijski nadzor. Da li vam je poznato koliko ima fiktivnih radnih mesta po lokalnim samoupravama? Ljudi ne dolaze na posao, samo primaju plate, a sigurno da toga ima i u državnoj upravi. Kako je moguće da je poreskoj upravi ispod radara proteklo da strani investitor „Goša“ šinska vozila pet godina nije plaćao doprinose u visini od pet miliona evra? Kako je moguće da ne promakne ispod radara kada neko duguje 3,5 dinara poreskoj upravi? Ko je plati tih pet miliona evra?Nekoliko reči o amandmanu koji se tiče rashoda za poljoprivredu u najširem mogućem smislu. Najpre, kada se govori ovde o izdvajanjima za poljoprivredu, poprilično se neki osećaj odgovornosti i stida nameće, da ne iskoristim neku drugu reč, poljoprivrednim proizvođačima kako se to mnogo izdvaja itd. Da li se to nekad stavlja u odnos sa onim što poljoprivreda pruža budžetu ili samo ono što se daje. Dakle, ti poljoprivredni proizvođači valjda nešto i pružaju.Kad govorimo o ulaganju u poljoprivredu da ne zanemarimo i ljude znamo kolike su poljoprivredne penzije. Predsednik je nedavno rekao da poljoprivredne penzije i nisu penzije, nego su to socijalne pomoći, parafraziram, nemojte da me držite za reč i da one negativno utiču na visinu prosečne penzije u Srbiji. Ako je tako onda i povećajte u određenoj meri da one pozitivno utiču na prosek ili ih svrstajte u socijalne pomoći, pa će automatski prosečna penzija biti veća.Oko još izdvajanja za poljoprivredu prozborio sam sa ministrom i van sale oko ovih izdvajanja sada za 17.000 i to je u radu, ali samo da vas podsetim to je dogovoreno prošle godine čini mi se u oktobru mesecu.Gospođa predsednica je bila predsednica Vlade i bila je ministarka druga, sada je gospodin Martinović, pa je to trebalo da se realizuje odmah nakon izbor Vlade, pa smo imali konstituisanje, pa smo imali izbor Vlade i sad smo došli na kraj septembra meseca rebalans, pa ćemo imati sada zakon, koji će biti, čuli smo od ministra juče da će uskoro biti zakon o izmenama Zakona o podsticajima, pa ćemo nakon toga imati konkurs, pa je prošla jesenja setva 2023. godine, pa je prošla prolećna setva 2024. godine, pa dolazi i proći će u međuvremenu jesenja setva 2024. godine. Morate da shvatite da takva odstupanja i takva odugovlačenja stvaraju veliki problem poljoprivrednim proizvođačima. U redu je to i za pohvalu što se redovno isplaćuju ove subvencije i po grlu i za mleko, itd, to već ide kvartalno, itd.Što se tiče najboljih cena ili boljih cena, to je isto u redu, da ne ulazimo sad, nemamo ni vremena, neko je to već pitao, juče, prekjuče, kako smo odabrali ove artikle da to budu bolje ili najbolje cene, kako niste odabrali one najskuplje, pa da one budu jeftinije. Kako je moguće da ste napravili jeftine cene za ove proizvode, a što ne napravite bolju cenu za gorivo, što ne napravite bolju cenu za struju, što ne napravite bolju cenu za komunalne troškove, što ne napravite bolju cenu za javni prevoz? I, kako je moguće da naši prehrambeni proizvodi, proizvedeni u Srbiji, su jeftiniji na primorju, turističkim mestima u Crnoj Gori, nego što su u centralnoj Srbiji, šta je razlog? Ne kažem ja da je to vaša namera i da je to vaše delo, ali trebalo bi se i time pozabaviti.Ovaj rebalans takođe se naslanja i na budžete ranijih godina i takođe može da se oceni kao budžet koji je u određenoj meri rezervisan za privilegovane ljude, da li su oni po političkoj partijskoj liniji, da li su oni po rodbinski ili kumovski, to sad više nije važno, ali nisam primetio da na sve ove dobre mere u poljoprivredi, na primer, podsticaj za razvoj preduzetništva, nisam primetio nikoga ko je vama blizak da se bavi nekim tržišnim poslovima, da se bavi privređivanjem na tržištu roba, na tržištu usluga, proizvodnje, a da to nije naslovljeno na javne finansije.I, kad kažem da ovaj budžet ne obezbeđuje jednakost građana navešću samo jedan primer. Jeste da to rade lokalne samouprave. Kako je moguće da besplatne udžbenike dobijaju deca u Beogradu, a da ne dobijaju van Beograda? van Beograda? Kako je to moguće? Zašto se to ne reši sistemski? Zašto se dopušta da Beograd daje, a ne uzima se u obzir činjenica da druge lokalne samouprave nemaju mogućnost da to daju.Evo, sa time bih završio ovo obrazloženje. Sednice Skupštine gospođo predsednice mislim da je ovo od konstituisanja 6. februara, dvadeseti dan kako Skupština radi. Nemate prava apsolutno nikakvog da kritikujete opoziciju da na bilo koji način opstruiše rad Skupštine. Hvala.

Ministar Slavica Đukić Dejanović.Izvolite. pitanje šta nam je blisko u Vladi? Istina i istine radi javnost treba da zna da Vlada Republike Srbije čini ogromne napore da u dijalogu sa predstavnicima reprezentativnih sindikata ne učini ono što ste vi rekli, izjednači prosečnu platu u prosveti sa prosečnom platom u ostalim sektorima.Prosečna plata u prosveti je veća od prosečne plate u ostalim sektorima, nego da najmanja, najniža plata prosvetnog radnika se izjednači sa prosečnom platom u ostalim sektorima. To je ogromna razlika.Istine radi, dobro je da znate da nije samo Beograd jedina lokalna samouprava koja ima mogućnosti da udžbenike finansira, jedna mala Subotica, na primer, to radi, ali ja se slažem sa vama da u prioritizaciji ciljeva pojedinih jedinica lokalnih samouprava nemaju sve iste mogućnosti, da to jeste tema u kojoj ne tako tendenciozno kako ste vi pokušali da kažete, nego objektivno treba da razgovaramo. Hvala.

U poljoprivredi smanjeni su podsticaju za nabavku mašina i opreme za primarnu biljnu i stočarsku proizvodnju za dve milijarde dinara. Dakle, to sam ja rekao i u obraćanju pre neki dan i nije mi jasno zbog čega je to. Mislim da nam je potrebno da imamo veće podsticaje da naši poljoprivredni proizvođači kupuju savremeniju opremu da bi imali veće prihode po hektaru.Rekli ste, mislim juče, da je 70% svega što srpski seljak proizvede ide na tržište EU. To je tačno, naše dve, tri, najbolje, da kažem industrije, sva industrija, poljoprivreda i prehrambena industrija, međutim da li ste napravili ijednu analizu koja bi se ticala uticaja onoga što će se raditi sa litijumom, dakle, otvaranje rudnika litijuma i uticaja na poljoprivredu, ne samo poljoprivrednu proizvodnju, nego odnos EU prema tome, odakle se uvoze ti prehrambeni proizvodi i da li to znači da će naša poljoprivredna proizvodnja biti delimično oštećena za jedan deo toga izvoznog potencijala?Govorili smo ovde o tome zašto smo tražili neki porez na ekstra dobit? Pa, mi smo imali takvu situaciju u Italiji. Italija je prošle godine uvela porez na 40% na neočekivani prihod banaka, 8. avgusta, a ove godine razmišlja da od banaka traži da da deo prihoda u prethodne dve godine kao donaciju. Mi imamo 350 miliona evra dobit banaka u periodu od 2014. godine do 2021. godine, one će ove godine biti milijardu i 350 miliona evra. Znači, nismo mi tražili da se neka dobra firma, neko dobro preduzeće, koje koje dobro radi dodatno oporezuje, mi smo tražili da to bude za banke i za kladionice.Znate, moramo raditi malo i na tome kako kako određene kladionice vrše uticaj na društvo, uticaj na našu decu. Mislimo da je taj uticaj negativan. Zamislite Albanija je rešila to stanje, a mi nismo u stanju da to rešimo, ispada da oni više vole svoju decu i svoje mlade nego mi, što nadam se da nije tačno.Druga tačno.Druga stvar, koja je takođe ovde interesantna je ono što ste pominjali o vremenskoj vrednosti novca. To ne objašnjava određene cene i mi smo stalno pričali o tome. Dakle, ovde imamo put koji ide, gospodin Vesić je iskreno odgovori, rekao je da je ta cifra dogovorena i da je to fiksna cena, međutim da li je sve zaista uzeto u obzir, u pitanju je put koji će koštati 15,2 miliona evra, put Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, a u isto vreme imamo u Rumuniji auto-put koji će biti izgrađen od Temišvara do Moravica koji košta četiri miliona evra po kilometru. Znači, da li je odluka zaista dobra. Mislim, na osnovu koje procene je tako nešto urađeno. Istina je da skaču cene, mislim, to je potpuno jasno i cena auto-puteva na svetskom tržištu, ali mislim da je trebalo možda obrazložiti to malo konkretnije.Ono što smo takođe tražili, je oporezivanje rijaliti programa. Znate, ako neko kome je pomognuto, a vi ste pomogli kada je bilo pitanje poreza, u trenutku kada je bilo loše, zašto onda ne bismo oporezivali nešto što predstavlja jako loš i negativan uticaj na naše mlade.Kako je rekao gospodin Lane Gutović jednom prilikom, pokojni, vidite, kaže, nije tačno da ne vredi narodu govoriti. Tamo gde se ulaže, tamo ima rezultata i onda imate sve više kriminalaca, sve više da ne kažem prijateljica noći i sl. Dakle, jednostavno mi moramo da promenimo taj koncept. Govoreno je ovde o određenom vozilu koje vozi jedan predstavnik Vlade. Nije sporno da se vozi, nije sporno i niko ne kaže da vi treba da vozite „jugo“, ali da li ste razmislili o tome kakvu poruku šaljete kada vozite takav automobil? Kakvu poruku šalje građanima Srbije predsednik koji nosi te i takve farmerke, koje koštaju koliko koštaju, na gradilište? Dakle, treba predsednik

doživljaj, kako kažu. Jednostavno morate malo da shvatite da vi utičete na to kakvo će biti naše društvo, šta su one vrednosti u društvu. Vi ste ministri i treba malo da se upodobite.Što se tiče litijuma, optuženi smo, Dejan Šulkić, kolega, rekao je da je ovo dvadeseti dan kako radimo. Dakle, imali smo dovoljno vremena. Juče sam pričao sa vama, gospođo Brnabić, ovo nije tumačenje zakona, ovo je zakon koji je izričit. Znači, član 17. Zakona o izboru narodnih poslanika jasno kaže – nov saziv Narodne skupštine dužan je da da imenuje nov stalni sastav RIK-a u roku od šest meseci od dana konstituisanja Skupštine. Tu nema mogućnosti tumačenju. Dakle, 20. marta je završena ta sednica. Trebalo je to da uradimo. Nismo uradili. Pogrešili smo. Nije to naša greška. Jednostavno, promaklo je, možda ste bili bolesni, nije sada da vas pravdam, u redu, nije uopšte sporno, ali jeste greška. Treba priznati grešku. Mi moramo da se držimo zakona. Čemu mi ovde kao narodni poslanici koji treba da kontrolišemo rad Vlade, a ne držimo se mi sami zakona? To je prvo.Drugo, vi to tumačite i mnoge stvari tumačite onako kako vama padne na pamet. Dakle, prošle godine mi smo imali, u Ustavu stoji vrlo jasno, član 106. stav 2. – drugo redovno zasedanje počinje prvog radnog dana u oktobru. Nama je prvi radni dan počeo 23. oktobra. Okej. Vi ste rekli – počelo je zasedanje, ali je samo prva sednica bila tada. Pa šta je onda problem da Prva sednica redovnog zasedanja bude 10. oktobra, a da u međuvremenu mi završimo litijum? To ne može? Jel? Zašto? Zato što je to vaše tumačenje. To je vaše tumačenje i to je to. To je taj problem o kome ja pričam sve vreme. Dakle, tumačenje zakona da nije prekršen zakon o tome da nismo izabrali novi sastav RIK-a. Znači, neverovatno je. I onda ide ona priča Tomasa Mora, znači kada vam dođe đavo, kojim zakonom ćete se braniti od đavola? Pred kojim zakonom? Sa čim, kada kršite ove stvari koje su evidentne i ovde nema tumačenja? Jednostavno, kraju, govorili smo o ovom izdvajanju koje bi trebalo da se uradi o tom porezu na na rijaliti programe. Vi ste podržali naš predlog. Složio se predsednik Vučić, za muzej nacionalne istorije kod železničke stanice. Toga takođe nema u ovom budžetu. Mislimo da je to veoma važno i mislimo da bi to zaokružilo jednu priču, taj spomenik Stefanu Nemanji, ne ulazeći uopšte u priče da li je lep, da li nije lep. To neka drugi procene.Dakle, zašto pare za to nisu odvojene? Mnogo ovde ima propusta i mi smo rekli nekoliko puta da bi to trebalo popraviti. Ako iko bude odgovarao. Molim vas, nemojte mi odgovarati šta je bilo onda, šta je bilo sada. Dajte da razgovaramo normalno. Mislim da je sve ovo bilo vrlo jasno i konkretno i da nije bilo ni vređanja, nikakvih netačnih podataka. Dakle, to je to. Jasno i konkretno.Da

Dakle, po amandmanu je kolega Šulkić rekao sve što ima da se kaže, a vi ste onda preko osam minuta pričali o svim drugim temama, od kojih nijedna nije na dnevnom redu, ni RIK, ni litijum, ni bilo šta drugo, tako da toliko o tome ko ovde želi da završi sednicu.Što se tiče tumačenja, ne tumačim ja ništa, čitam zakon i Ustav. Redovno zasedanje počinje 1. oktobra. Ne može početi kada predsednik Narodne skupštine kaže da počinje, nego počinje sa mnom, bez mene, sa vama, bez nas, da se okrene svet naglavačke, počinje 1. oktobra. Nikakav problem, ono što ste vi tražili kao deo vanrednog zasedanja da bude u vanrednom zasedanju, mogu, ali da vam kažem, vi ste tražili vanredno zasedanje. Moja dobra volja je ponovo da vam izađem u susret i ovde se uvek radi o tome da većina mora da vam izlazi u susret zato što vi ne možete da formulišete nešto što mi konačno uradimo tako kako ste vi tražili, umesto toga da vam svaki put mi pomognemo kao sa ovim kvorumom da vi dobijete ono što tražite.Ja vas samo molim da se uozbiljite. Dugujete to građanima koji su vas glasali. Ali dugujete, a to je veći moj problem, dostojanstvo Narodne skupštine. I građanima takođe koji Narodne skupštine. I građanima takođe koji su glasali za sve narodne poslanike koji čine većinu u ovoj Narodnoj skupštini. Pošto svaki put ova grupa ljudi mora da skraćuje svoje vreme, da ne priča o svojim temama, da bi vama dala priliku da vi ostvarite ono što ste vi zamislili da ostvarite. I to nije u redu i tako Skupština ne treba da funkcioniše. U svakom slučaju, idemo dalje.Izvolite, ministre Martinoviću.

da Vlada ili Ministarstvo poljoprivrede nisu nešto uradili.Gospodine Marseniću, stvari stoje ovako. Dakle, mi smo poslali na mišljenje nadležnim ministarstvima dva nova pravilnika. Jedan pravilnik se zove Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme, za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura. Drugi pravilnik je Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu.Zašto je bitno da se ovo kaže? Vi kažete – zašto do sada nismo isplatili? Zato što menjamo, menjamo, nismo ništa smanjili, čak naprotiv, sada ću da vam objasnim. Dakle, ova dva pravilnika menjamo zato što povećavamo iznos sa 800.000 na 1.500.000 dinara po korisniku.

vi ste sad isto kao gospodin Šulkić, što ne isplatite. Pa da biste nešto isplatili, mora da bude propisano zakonom, pa se onda donosi pravilnik, to su procedure koje su postojale i u vaše vreme, niko ne može iz budžeta da isplati bilo šta, a da za to ne postoji pravni osnov. Toliko valjda znate.Ali zbog građana Srbije i zbog naših poljoprivrednih proizvođača ovo želim da kažem. Dakle, nismo do sada raspisali ova dva javna poziva, ne zbog toga što nemamo novca, nego naprotiv, zato što planiramo da povećamo iznose za kupovinu novih mašina i u oblasti ratarstva i u oblasti stočarske proizvodnje sa 800.000 na 1.500.000 dinara po korisniku. Dakle, čim dobijemo mišljenje nadležnih ministarstava na ova dva pravilnika raspisujemo javne pozive, idu dva javna poziva, jedan je za nabavku novih mašina i opreme u oblasti biljne proizvodnje, drugi pravilnik je za nabavku novih mašina i opreme u oblasti

dinara.Dajemo dodatna sredstva za ove dve mere. Da biste raspisali javni poziv, to mora da bude regulisano pravilnikom, a budući da je naša namera da podignemo iznose, tražili smo mišljenje nadležnih ministarstava, između ostalog i mišljenje Ministarstva finansija. Čim ta mišljenja stignu mi raspisujemo ova dva javna poziva i ljudi će dobiti svoj novac, ali uvećan.

možda neće, videćemo. Pozdravljam ako je istina. Treba sačekati proceduru. Vi ste nama dali ovaj zvanični dokument. Mi moramo da komentarišemo ono što vidimo ovde i zato sam tražio razjašnjenje.Što se tiče sednice. Mi smo 23.10. prošle godine imali rebalans budžeta. U međuvremenu mi smo, sada pre nego što je stigao rebalans budžeta, podneli ovaj zahtev za sednicu o litijumu. U međuvremenu je stigao rebalans budžeta. Prošle godine on je bio 23.10, ove godine je bio dvadeset Nije naša namera bila da sprečimo tu sednicu, niti je sada. Mi se zalažemo za tu sednicu. Vidite juče, iako to ne ulazi u ovo vreme, to je posebno vreme, kada su bila pitanja poslanika.Predstavnici Vlade su govorili dva sata i 30 minuta od tri sata ukupno, oko, ja sam to ovako okvirno izračunao. Gledao sam koliko je bilo postavljeno pitanje. Nekada se zloupotrebljava to vreme kada i nema šta da se kaže. Evo gospodin Martinović je odgovorio konkretno i direktno i hvala vam na tome. tome. Mi samo tražimo takvu vrstu ponašanja i onda ćemo stići sve.Drugo, sećate se kada smo imali sednice koje su trajale do dva, tri noću, isto o budžetu. Jurili smo, trebalo je da završimo ili o nekim drugim pitanjima. Moralo je, bio je neki zakonski rok, možda nije o budžetu. Nije bilo razloga sada, ako zaista nemamo vremena da započnemo tu sednicu, da ne završimo ovo što pre. je tako? Nije uopšte u pitanju naša namera da te sednice ne bude. Naprotiv, mi želimo tu sednicu. Molim vas gospodine Marseniću, zaista vam ne priliči ovo. Da vam kažem. Da prevedem građanima šta ste vi rekli. Vi ste rekli, stići ćemo ovo ako članovi Vlade ovde sede kao fikusi i ne odgovaraju, ako većina sedi, takođe, kao fikus i sluša vas i sluša sve uvrede i sve neistine i sve to, e onda ćemo sve stići. Tako ćemo sve stići. Samo ne znam gde je tu parlamentarizam. Moj posao je da čuvam taj parlamentarizam.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Đorđić.Da li želite reč?Izvolite.

Srbije.Smatram da je odnos Vlade Srbije od 2016. godine prema sportskim stipendijama za mlade talente nedovoljan, što pokazuje rezultat naših mlađih selekcija u kolektivnim sportovima koji su sve lošiji i lošiji. Stoga se nadam da će ovaj amandman transferom novih sredstava u tu oblasti popraviti barem delimično stanje.Meni je je žao što nije ovde ministar Zoran Gajić. Juče se ta sednica otegla. Želeo sam da ga pitam, ali pošto njega nema, moram da pitam šefa Vlade Miloša Vučevića. Da li je Da li je ministar učestvovao u ovom rebalansu? Ako je učestvovao u ovom rebalansu s predlozima. Koji su mu predlozi? Šta su bili njegovi predlozi?Mi imamo jednu paradoksalnu situaciju i to pokazuje da smo mi jedno čudo od naroda. Stvarno smo čudo. Mi smo imali ovu olimpijadu gde smo prvi na svetu, olimpijski prvaci u vaterpolu sa četiri funkcionalna bazena. To nema nigde na svetu. Pa smo drugi na svetu u košarci, što je zaista impresivno u odnosu kakva je konkurencija. Imamo Novaka Đokovića svetsku zvezdu koja sija nad nama.Ono što je veliki problem, što sam želeo da pitam ministra, ali moram da pitam vas. Da li ministar zna šta se dešava sa mlađim selekcijama, kakva su ulaganja u mlađe selekcije? Da li neko zna da nam godišnje preko 300 trenera odlazi u Kinu, u Ameriku, u Rusiju? Da li znate da se ulaže u sport nikada više. Finansijski to je tačno. To je surovo tačno. Da biste dobili jednog seniorskog igrača u bilo kojoj selekciji mora da prođe neke mlađe selekcije, neke pionire, neke juniore, neke kadete. Mi smo tu potpuno podbacili, što govore rezultati.Ja kao neko ko se 30 godina bavi sportom želeo bih da čujem da li će se tu nešto menjati i kakav je plan i koncepcija za to? Zahvaljujem.

perioda u istoriji Železare, u kome su radnici Železare bili najzadovljniji i to možete vrlo lako da proverite. U Železari se nikada nije proizvodio kikiriki, ali proizvodile su se pečurke i to baš za vreme prethodne vlasti, ministra Martinovića i oni su se više nego ponosili. Ali zašto ministar Martinović nama neprekidno drži lekcije iz istorije? Pre neki dan nam je pola sata držao lekciju o memorandumu SANU od pre 40 godina i niko ga nije opomenuo za to.Zato što nema ništa da vam kaže o rezultatima Ministarstva poljoprivrede koje on vodi. Obećali Obećali ste u predizbornoj kampanji poljoprivrednicimada ćete im dati razne subvencije uključujući i subvenciju za sertifikovano seme. Od tad su prošle tri setve, a ratari još uvek nemaju ni obezbeđena sredstva za tu subvenciju, a nemaju ni proceduru po kojoj će se ta sredstva dobiti, čak ni to što ste rekli da će ovim rebalansom biti predviđena ta sredstva, za ratare ne znači ništa, jer Zakon o podsticajima još uvek nije ni predložen, a kamoli usvojen, tako da poljoprivrednici još uvek ne mogu da računaju na ovu subvenciju, kao ni na ostale subvencije koje su, kako kažete predviđene ovim rebalansom.Ministar je juče rekao da mi imamo izvoz mesa i mleka, imamo. Prošle godine smo izvezli 404 tone svinjskog mesa, a znate koliko smo uvezli? Uvezli smo 43 hiljade tona, sto puta više.Prošle godine na izvozu mesa imali smo trgovinski deficit od 210 miliona evra, na mleku deficit od 70 miliona evra. U ovoj godini je još gore. Pad izvoza mesa je 16 posto, a rast uvoza je 13 posto. Tako se kreće proizvodnja poljoprivrede. Govorite kako su sad davanja više nego veća i kako je nekada bilo strašno loše poljoprivrednicima i tada kada im je bilo jako loše, tada smo imali 200 hiljada goveda više i imali smo 1,2 miliona svinja više, 5 miliona komada živine više.

selo nam se gasi, a poljoprivreda nam je desetkovana. Manite se praznih priča o istoriji, nego se posvetite vašem resoru poljoprivrede. **Ana **Aleksandar Martinović** Koliko vi ništa ne znate, gospodine Nikeziću, onda nije ni čudo što nam je ekonomija propala, skoro pa propala, od 2000. do 2012. godine.Ove podatke koje ste sad čitali,

za koji sam rekao da ste vi sad posle 24 godine reciklirani DOS. Svi vi, zeleno-levi frontovi, ekološki ustanci, stranke slobode i nepravde, narodni pokreti, nastali ste suštinski iz dve stranke - jedna je bila Demokratska stranka, koja se raspala na sastavne delove, a druga je bila G17-plus. Sad se vi prebrojte ko je bio u DS-u a ko je bio u G17-plus. Srđan Milivojević je bio u Otporu. je bio u Otporu. On je ušao u Demokratsku stranku posle 5. oktobra, a držao nam je predavanje neki dan ko je sve bio osnivač Demokratske stranke 1990. godine. On je tad imao veze sa Demokratskom strankom ko Isus Hrist sa inkvizicijom. Dakle, nikakve.Što se tiče ovih podsticaja za sertifikovano seme, ja sam sad objasnio gospodinu Marseniću i čovek je shvatio. Ali, vi niste shvatili, pa evo, da objasnim i vama.Da vama.Da biste nešto isplatili iz budžeta, taj podsticaj mora da bude predviđen zakonom. zakonom. Ponavljam još jedanput. Da biste nešto isplatili iz budžeta, to mora da bude propisano zakonom, a prethodno za to morate da obezbedite sredstva, što mi i činimo kroz rebalans budžeta. Dakle, redosled koraka je za gospodina Nikezića koji se jako loše razume u ekonomiju, da mu objasnim, sledeći.Najpre donosimo rebalans budžeta i predviđamo novac, između ostalog, i za isplatu regresa za sertifikovano seme u iznosu do 17.000 dinara. skupštinu, u proceduru Narodne skupštine, ulazi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Nacrt zakona je završen, javna rasprava je završena i ja mislim već sledeće nedelje Predlog zakona ulazi u skupštinsku proceduru i taj zakon će biti donet do 15. toga, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi Pravilnik kojim će biti bliže uređena materija koja je propisana zakonom, biće bliže propisani uslovi, procedure, itd. i nakon toga ide javni poziv, a posle toga ide isplata do 17.000 dinara za sertifikovano seme, kao jedna nova mera pomoći našim poljoprivrednim proizvođačima. Ja ne znam šta tu sad nije jasno? **Ana Brnabić** Replika, Dušan Nikezić. Ministre Martinoviću, vi ste to obećanje dali u predizbornoj kampanji i dogovorili to sa poljoprivrednicima u Kisaču, u novembru prošle godine. Proći će godinu dana i tri setve, a vi poljoprivrednicima nećete dati subvenciju za sertifikovano seme koju ste im obećali.Mogli ste odavno da donese zakon i sve prateće akte. Mogli ste odavno da ustanovite proceduru, da ljudi znaju koja im je dokumentacija potrebna, da bi mogli da dobiju subvenciju za sertifikovano seme. Ništa niste radili proteklih šest meseci. Mogli ste iz budžetske rezerve da prebacite sredstva za te namene, pošto ste očigledno predvideli izuzetno malu cifru za te namene i da obezbedite sredstva. Znači, sve ste mogli da uradite. Mogli ste da donesete rebalans budžeta još pre šest meseci, niste morali da čekate oktobar ove godine.Znači, svoj posao niste radili, poljoprivrednike ste potpuno zanemarili, vodili političku kampanju. kampanju. Predsednik vas preslišava da niste spremni, da ne znate koje su subvencije za poljoprivredne proizvođače.Pre neki dan nam pričate o tome da je bilo nedovoljno padavina. Zašto ne smete da kažete da je bila suša? Zašto ne smete da kažete da na severu Banata i Bačke su prinosi 60 do 80% manji? Ne smete, zato što znate da ako se proglasi elementarna nepogoda, suša, onda će osiguravajuće kuće morati da isplate štetu poljoprivrednicima. Ali vi, kao i u svemu drugom, štitite krupni kapital a ne proizvođače.Proglasite elementarnu nepogodu u opštinama koje su pretrpele ozbiljnu štetu, predvidite ta sredstva ovim rebalansom budžeta, ako niste do sada, i pomozite ugroženim poljoprivrednicima. Hvala.

pre 2004. godine zato jer sam smatrao da je Demokratska stranka bila suviše blaga prema Srpskoj radikalnoj stranci, smatrao sam da treba biti energičniji prema tom zlu i onda sam doneo odluku da se učlanim u Demokratsku stranku kada sam u ovom ovde domu čuo reči Zorana Đinđića, predsednika Demokratske stranke, koji je kazao, evo citiram govor Zorana Đinđića, ovde i u ovoj sali izrečen: "Što se Srpske radikalne stranke tiče, tu neću zaista mnogo da govorim. Pokušaću da se ograničim na tri ili četiri rečenice, koristeći autoritet iz istorije, iz literature, jer to nije politički fenomen. Srpska radikalna stranka je mentalitetski fenomen. Ona je jedan ozbiljan problem našeg društva. Ona nije politički problem. Ona je politički fenomen."Citiraću sada ljude iz naše istorije koji su mnogo dobro definisali, slavne ljude iz naše istorije, kaže Zoran Đinđić, koji su dobro definisali taj problem.

ne zato što se ničega ne plaše, nego zato što se ničega ne stide.Vidite, ja sam ponosan što nikada, ali nikada u svojoj istoriji nisam govorio da je Zoran Đinđić lopov, kao što je Aleksandar Martinović govorio za svog sadašnjeg šefa Aleksandra Vučića da se stidi što je uništio Srbiju. Jel treba da vas podsetim na te reči? Dovoljno je ovako. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala.Aleksandar Jovanović, takođe replika.

da budete na mestu Ministarstva za poljoprivredu, jer ako će nešto izvući ljude poljoprivrednike na ulicu, koji budu došli ovde, to će biti vaš kraj, to ste vi.Da vi.Da vas podsetim samo, kao što sad branite poljoprivrednike, tako ste branili i Krajinu, tako ste branili i Kosovo, tako sad branite Gornje Nedeljice. Tamo gde ste vi bilo koga branili, tamo života više nema.Još jednom hvala Panti na izboru za sve vas za ministre, pogotovo za vas, Martinoviću.Šta mislite, gospodine Vučeviću, o njemu kao ministru poljoprivrede? Jeste li zadovoljni vi njegovim radom? Vi ste njegov šef. Imate i vi šefa, ali vi ste njegov prvi šef, predsednik Vlade. Ovo postaviti na mesto ministra za poljoprivredu, može samo kod Vučića. Isto važi i za sve vas, isto važi i za Anu Brnabić. To samo u državi Aleksandra Vučića može da bude predsednica i premijerka, a i predsednica Skupštine. Hvala.Baš sam se radovala da se vi javite, gospodine Jovanoviću, očekivala izvinjenje, ali nisam ga dobila.Hajde svi građani Republike Srbije su čuli, dogovorili smo se ako pokažem da niste govorili istinu, rekla sam ništa neću da radim, nikakve tužbe, ništa, samo minimum minimuma jedno ljudsko izvinjenje, ali moram da čekam, jel? Ne možete to da ispunite. Dobro. Da znaju građani kakav je taj odnos vaš prema ljudima.Reč ima Milenko Jovanov. Poštovana predsednice Skupštine, imam pravo na repliku ali ću se uzdržati od bilo čega iz prostog razloga što je jasno da predstavnici opozicije, pričom koju pokušavaju da plasiraju ovde u Skupštini i otvaranjem po 100 tema u svakom obraćanju, žele da u replikama provedemo današnji ceo dan da bi onda mogli da izbegnu raspravu i glasanje, eventualno, o predlogu zakona koji su sami podneli. Oni i danas beže da se o tom zakonu raspravlja, jer ja ne mogu drugačije da objasnim da neki koji su iskusni poslanici otvaraju priče koje znaju da će da izazovu bar 10 replika sa naše strane. I, svesno to rade u želji da razvodnje i opstruišu raspravu. Ja u tome ne želim da učestvujem, naša poslanička grupa u tome neće učestvovati.Dakle, neka pričaju šta hoće, mi ćemo naravno govoriti kada budemo smatrali da treba da govorimo o dnevnom redu i onome što je tačka dnevnog reda, a bitno mi je samo da građani vide koliko razvodnjavaju raspravu, koliko beže od toga da se uopšte počne razgovor na temu onog faličnog zakona koji su predali ovde, koji je neispravan i u formalnom i u materijalnom smislu, a jedva čekam o njemu da raspravljam jer ćete onda tek imati priliku da čujete razne interesantne stvari, bogami i za neke koji sede ovde u ovom sazivu kako su i šta radili u prošlosti baš vezano za taj litijum. Hvala.

evo sad će ovo biti moja jedna lična ispovest, počeli su da propadaju 2001. godine, to vi jako dobro znate, kada smo moj otac i ja imali firmu koja se zvala „Ces Mekon“.

evra.Dakle, moj otac i ja kad god je trebalo da se sprovede neka privatizacija u Srbiji, po Zakonu o privatizaciji iz 2001. godine, a pre nego što se raspiše tender za prodaju neke firme, firma mog oca i moja je davala tzv. konsultantske usluge. Pa, kod jedne, pa kod druge, kod pete, kod desete, kod stote, kod hiljadite privatizacije. I, tu smo mi nakupili za nekoliko godina oko šest, sedam miliona evra. Za to vreme, dakle firma mog oca i moja, zvala se „Ces Mekon“, je učestvovala, između ostalog, i u razgradnji svih velikih kombinata u oblasti poljoprivrede.Tako da 2012. godine, zahvaljujući tome što smo moj otac i ja pružali konsultantske usluge, 2012. godine, kada je SNS preuzela vlast, nismo zatekli ni jedno jedino preduzeće koje se na ozbiljan način bavilo poljoprivrednom proizvodnjom u oblasti ratarstva, stočarstva ili bilo koje druge grane poljoprivrede, a pogotovo neko preduzeće koje je moglo da izvozi naše poljoprivredne proizvode na evropsko i na svetsko tržište.Tako da se ja apsolutno slažem sa svim onim što je rekao prethodni govornik. Dakle, ja sam zaista odgovoran, i moj otac, zato što smo od 2001. godine, pa do 2012. godine, zajedno sa Mirkom Cvetkovićem, to sam zaboravio da kažem, učestvovali u privatizacijama više hiljada preduzeća u Republici Srbiji, koliko tačno to vam je juče rekla gospođa Adrijana Mesarović, ministarka privrede, dala je vrlo tačne podatke.Tako da, evo, što bi rekli oni koji pripadaju katoličkoj veroispovesti – „mea kulpa, mea kulpa, mea maksima kulpa“. To je moj veliki greh. Zahvaljujem se.

treba da znaju da je postojala saradnja te dve stranke u vreme kada je trebalo izabrati predsednika Skupštine 1993. godine. U najvećim ratnim godinama bilo je te saradnje, uspešne, polu uspešne i danas ljudi koje on nije hteo da primi u svoju stranku sve dok nije poginuo pričaju o lošim devedesetim godinama, a pri tome zaboravljaju da je postojala ta saradnja.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam poljoprivrednik. Ovde je jedan bivši savetnik bivšeg premijera, koji je radio u njihovoj privatnoj firmi, ovde je tvrdio da su od 26. novembra, kada su bili pregovori u Kisaču, do sada obavljene tri setve. Ja za 10 meseci nisam uspeo, možda sam uspeo dve setve da ostvarim, ali tri nikada u životu, niti poznajem poljoprivrednika koji je na teritoriji Srbije, bilo kada, ostvario tri setve setve za 10 meseci. Mislim da je ovaj gospodin, bivši savetnik, koji je savetovao bivšeg premijera, a ko ga je savetovao mi smo još i dobro prošli, mislim da je on za Ginisovu knjigu rekorda.Ovde smo čuli razne povike. Što gorivo nije jeftinije, povikaše oni koji su prodali NIS i sva nalazišta nafte i gasa na teritoriji Srbije. I, vode.Dame Srbije. I, vode.Dame i gospodo, onda smo čuli povike – male su seljačke penzije. Ja se u tome slažem, ali u njihovo vreme su bile 2,7 puta manje. Dakle, 2,7 puta manje. Onda smo čuli povike o podsticajima – zašto nema više podsticaja i zašto kasne? Moram priznati da u njihovo vreme podsticaji uopšte nisu kasnili, nije ih ni bilo, a kada ih je nešto bilo, poslednjih godina njihove vladavine, to je bilo negde oko 100, 126 miliona evra. Na izlazu 2012. godine ti podsticaji su bili šest puta manji nego danas. Danas je agrarni budžet 125 milijardi, sa akcizom negde između 132 i 135 milijardi ili milijardu i 150 miliona evra u apsolutnom iznosu. Čisti podsticaji su negde otprilike sa gorivom, akcizom oko 115, odnosno milijardu evra, milijardi dinara.Danas oni kažu – zašto ti podsticaji nisu veći? Onda se pojavi savetnik vrli koji kaže – uvozite meso i mleko. Tačno ali zašto ga uvozimo? Upravo oni su ispregovarali SSP i deo koji se odnosio na poljoprivredu, a koji je omogućio autoput za uvoz mesa i mleka. Zato mislim, a moj amandman se odnosi na ruralni razvoj, da tu treba dodati sredstva za nabavku mehanizacije voćnjaka, da bi tu anomaliju ispravili.Da bi povratili prehrambeni suverenitet, mi moramo napustiti poljoprivrednu politiku koja se delom još uvek vodi na način na koji su oni vodili, a zahvaljujući upravo tim udruženjima koja su u Kisaču pritiskala vlast, vlast, da se podsticaji, dok je naša želja bila da se vežu za uslovna grla, odnosno da budu izdašni, a da hektari budu pokriveni uslovnim grlima, voćem i povrćem, upravo su oni poslali svoje politikante i svoja udruženja koja su isključivo tražila da se podsticaji usmere za sertifikovano seme, što je ova Vlada udovoljila, a mislim da je bila greška, jer je samo to sertifikovano seme preko noći poskupelo 40%Ja i dalje mislim da zbog ruralnog razvoja za mene država kontrola nad teritorijama. Da bi stanovništvo opstalo, te podsticaje treba usmeriti u ruralni razvoj, nabavku mehanizacije, grla, podizanje voćnjaka itd. jer se ne slažem sa njima, da se ukupan prihod od poljoprivrede stvori velikim površinama. Ja mislim da to mora da se stvori velikim prihodima po jedinici površine.Još na kraju da kažem da je najiskrenija ljubav na svetu, ljubav prema hrani i vreme je da napravimo zaokret, da napravimo zaokret prema zelenoj tranziciji itd. električnim automobilima, obnovljivoj energiji i u poljoprivredi da napravimo zaokret posebno zato da tu ljubav maksimalno unovčimo. Hvala.

Zoran Đinđić nije sarađivao, Zoran Đinđić je komunicirao sa svima. On kao pragmatičan političar je rekao - ako treba sa crnim đavolom ću razgovarati ako je u javnom interesu, i razgovarao je sa crnim đavolom i to su pokazale ove slike. Hvala. **Ana Brnabić** Hvala vama. Ovo vam je od vremena poslaničke grupe, pošto mi čak niste ni ukazali kako sam ja to povredila Poslovnik. Čak mi ni to niste ukazali. Uopšte se niste udostojili, nego ste rekli - po Poslovniku, pa ste krenuli da pričate o filozofiji životnoj Zorana Đinđića, što je sve ok. Imate vreme poslaničke grupe, tako da ćemo od tog vremena oduzeti.Vi, gospodine Milivojeviću, po amandmanu.Izvolite. Čuli smo divno predavanje o blagostanju koje je nasledila neka nova vlast 2000. godine, zaboravlja se kada se govori o ceni da su bili bonovi za benzin, pazite, bonovi za benzin. Zaboravljaju ti ljudi koji danas brane politiku SRS i SNS da su bili najglasniji kritikujući činjenicu da su opljačkane 36 poljoprivredne penzije. Pazite 36 meseci u državi SRJ, u Republici Srbiji poljoprivrednicima nisu isplaćivane penzije jer ih je tadašnji režim, u kome je Aleksandar Vučić bio ministar informisanja u toj Vladi, opljačkao i uzeo 36 seljačkih poljoprivrednih penzija, da bi finansirao politiku 100 za jednoga, zarđale kašike ili šta znam već čega.Pazite sada dalje, u vreme kada je DS vodila resor za poljoprivredu isplaćivale su se subvencije 100 evra po hektaru, ali nikada nije moglo da se desi da čovek koji ima podrum od četiri metra kvadratna dobije 20 hiljada tona kukuruza i bude čuvar robnih rezervi u zimskom periodu, a kada neko dođe, kad dođe država da traži te rezerve on kaže

objekat jer ti su nilski konji kao miševi pojeli robne rezerve. Nema ih. Nikada sud nije utvrdio gde su nestale robne rezerve. Neverovatan je taj napredni apetit kako to brzo i alavo raste. Hvala.

izbliza to nije dovoljno za ono što je sve potrebno za srpsku poljoprivredu.Naši poljoprivrednici su vredni i časni ljudi i oni ne očekuju od države nikakvu milostinju. Oni očekuju samo da mogu normalno da žive i rade od svog rada i da imaju bar približne uslove za rad kao u zemljama u okruženju, da ne poredim sa nekim razvijenim poljoprivrednim zemljama kao što je Holandija, to je za njih misaona imenica.Oni žele da imaju sigurno tržište, da se znaju cene, da ne mogu neki mešetari da ih ucenjuju i teraju u dužnička ropstva i u kredite. Žele da imaju sigurnu naplatu. Žele da imaju plavi dizel, bar kao što je u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je za dizel za poljoprivedu trenutno cena oko 92 dinara po litru. U Srbiji je 179 dinara po litri. Da li je realno da u Hrvatskoj bude skoro duplo jeftiniji dizel za poljoprivrednike nego u Srbiji?Inače, u Srbiji?Inače, za akcize i PDV je izuzetno komplikovana procedura i to većina malih poljoprivrednih proizvođača i ne može da ispoštuje.Ono što je isto tragično što u ovom budžetu nema ni pomena o nekim ozbiljnim ulaganjima u sisteme navodnjavanja. Dakle, kao što vidite već godinama se susrećemo sa strašnim sušama i malo, malo, koja godina bude izuzetna suša, kao što je bila ove godine, i poljoprivredni prinosi se drastično smanjuju, a vi po tom pitanju apsolutno ništa ne radite, a to je od suštinske važnosti za poljoprivredu. To se znalo i pre 20, 30 i 50 godina i uspešnu poljoprivredu imaju zemlje samo ako imaju ozbiljno navodnjavanje poljoprivrednih useva, da ne bi zavisile od toga da li će pasti kiša ili neće.Na teritoriji AP Vojvodina postoji sistem kanala Dunav-Tisa-Dunav, ne znam da li ste čuli za njega nekada, poštovani naprednjaci, on ima ukupno 960 ukupne dužine kanalskih sistema i nažalost iz njega se trenutno navodnjava samo 30 hiljada hektara, a potencijal mu je i mogućnost za preko 500 hiljada smo i dalje na dnu Evrope, to može da potvrdi ministar Martinović, da smo zadnja zemlja u Evropi po navodnjavanim površinama i trenutno navodnjavamo samo oko 1,5% poljoprivrednih površina. Ozbiljne zemlje navodnjavaju po 40, 50, 60%.Vaša 60%.Vaša politika je, gospodo, potpuno uništenje srpske poljoprivrede i domaće poljoprivrede, poklanjanje i prodaja bud zašto zemlje strancima i domaćim tajkunima i terate srednje poljoprivrednike i male da se zapošljavaju kao traktoristi kod tih tajkuna i stranaca i da rade za platu ili da zaduže šlem i kramp i da idu u rudnike i da kopaju kod Nemaca ili Kineza.Svaki dan se gase poljoprivredna gazdinstva. Zadnjih nekoliko godina je ugašeno preko 50 hiljada. Prosečna starost vlasnika poljoprivrednih gazdinstva je 60 godina. Sve grane poljoprivredne propadaju iz dana u dan, najviše stočarstvo i zato imamo najskuplju hranu u Evropi. Za prvih šest meseci 2024. godine, zvaničan podatak, uvezli smo hrane za preko 600 miliona evra, što je iznos koliko je uvezeno za celu 2023. godinu.Imate jedan zanimljiv podatak, evo pitanja za gospodina Martinovića, Državna revizorska institucija je 2016. godine utvrdila da 461 milion evra subvencija za stočare uplaćeno, potrošeno iz budžeta da nikada nisu došli do stočara, da su nestali. Gospodine Martinoviću, to piše u izveštaju DRI. Gde su te pare? Ko je to ukrao? Evo pitanja za vas.Na Odboru za poljoprivredu smo dobili informaciju da se radi nova nacionalna strategija za poljoprivredu za 2025. – 2034. pa su onda ad hok rekli državni sekretari da nije 2034. nego 2032. i znate šta je tragično – nama strategiju nacionalnu srpske poljoprivrede rade Slovenci i Bosanci. Dali ste Slovencima i Bosancima da rade strategiju srpske poljoprivrede pored Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, koji sam ja završio, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, instituta, vi dajete strancima i nećete da kažete cenu. Ja imam informaciju da je prošla strategija koštala osam miliona evra. Demantujte me. I koliko košta ova strategija?Vaša politika prema poljoprivrednicima može se prikazati sa jedne slike. Šaljete u poslednje vreme intenzivno policiju i BIA na poljoprivrednike. Ovo je poljoprivrednik iz Stare Pazove kojeg je policijskih automobila uhapsilo u Zemunu samo zato što je vozio traktor. Nije vozio tenk, traktor gospodo. Ne znam da li ste toliko gadljivi na traktore, pa je Beograd zabranjen grad za traktoriste i za poljoprivrednike.Ono što radite sa BIA da šaljete ljudima BIA. U Vojvodini noću BIA privodi poljoprivrednike ako napišu na Fejsbuku da će da protestvuju. U Čačku su privodili ljude. Šta kaže čovek – nezabeleženo od 1945. godine. Samo fali da pošaljete kožne mantile i da pajate po tavanima i čupate brkove kao nekad komunistička UDBA. To je još ostalo da radite prema srpskom seljaku. Sram vas bilo. Poštovani narodni poslanici, samo vas molim da ne ulazimo baš u domen dramske umetnosti, pošto zaista i vi znate da ste preterali i da preterujete. Dramska umetnost možda na nekom drugom mestu ako ste dovoljno talentovani.Marijan Rističević i gospodo narodni poslanici, malopre je govorio jedan državni trošak. Zašto naš napredak u poljoprivredi nije veći, brži? Iz prostog razloga što su neki poljoprivredni inženjeri koje je država školovala da bi unapredili poljoprivredu prerasli samo u politikante koji su od samog početka svoje karijere kao zaposleni bili isključivo u javnom sektoru.Danas oni kukaju zašto nema dovoljno poljoprivrednika, a mogli su svojim primerom obzirom da ih je država školovala i dala ogroman novac na to školovanje, da se prihvate motike i tako dalje, ali očigledno da je bolje držati neki govor nego držati motiku u ruci i baviti se poljoprivredom.Pokazao

da je to kandidat na njegovoj izbornoj listi u Staroj Pazovi. Dakle, uglavnom se radilo o političkim razlozima zbog čega se taj traktor našao na površini i trebao je reći da je taj traktor vredan preko sto hiljada evra. Meni je prava čast da u naše vreme poljoprivrednici voze tako skupe mašine, jer kada su oni bili vlast, uglavnom su se vozili Fergusoni i tako je neko govorio i o robnim rezervama. Nikad punije nisu bile, ali gle čuda oni nas po sebi vide. Dakle, od tih 20 hiljada tona o kome govori to je ono što smo zatekli minus u Krčedinu, a u taj minus je bio upetljan njihov državni sekretar koji se zvao Dobrivoje Surdžum, a ministar trgovine u to vreme je bio gospodina Milosavljević. Mislim da je to čak i rezultiralo i određenim hapšenjima.Dame i gospodo oni govore o podsticajima pa da ih podsetim. U Evropi je prosečan podsticaj 260 evra. Evropski izvori, skinuti pre neki dan sa interneta. Pa da vidimo, Rumunija 180, Hrvatska koju spominju 310 evra, Srbija 18 hiljada, plus 17 hiljada, plus pet hiljada, to je 40 hiljada ili 340 evra.Dakle, više nego u Hrvatskoj, više nego u Rumuniji, više nego u Bugarskoj, ali ove sve zemlje koji imaju nešto više imaju razvijeno stočarstvo, što i mi treba da težimo, ali oni nisu tražili.Da povežemo našu biljnu proizvodnju, nisu tražili. U svim tim protestima, da povežemo, a vi to svakako znate. Da povežemo našu poljoprivredu sa našim inputima, sa našim stočarstvom, sa našom prerađivačkom industrijom, sa našim semenima, već su isključivo tražili da se to spoji sa sertifikovanim semenima koja su zbog njihove poljoprivredne politike dominantni na našem tržištu, u stvari tražili su novac da na takav način kroz biljnu proizvodnju subvencionišemo njihove inpute, strane inpute i strano stočarstvo i prerađivačku industriju.Zato mislim da bez obzira na njihove proteste koji su uglavnom iz političkih razloga, pa se pokrivaju nekim poljoprivrednim razlozima i socijalnim, uglavnom su to politički pritisci da se na njih u buduće ne obaziremo, već da napravimo zaokret, malo hrabriji, izdržimo i da podsticaji budu izdašni, ali za hektare koji su pokriveni voćem, povrćem, stokom zato što mi to dugujemo našim potrošačima da im obezbedimo prehrambenu sigurnost, a i za državu da obezbedimo prehrambeni suverenitet i da u slučaju vojnih i ekonomskih pritisaka imamo dovoljno hrane za sebe i za okolinu. To je ono što mogu da govorimKada su rekli u Hrvatskoj gorivo, pa što ste prodali NIS i sve naftne izvore. Ponovo pitam, izvore nafte i gasa, što ste prodali? Hrvatska to nije uradila. Ona može na takav način da utiče na cenu goriva, ali razlika u ceni između cene na pumpama i poljoprivredne cene u Hrvatskoj preračunato u dinare 43 dinara, a naše Ministarstvo finansija dodeljuje 50 dinara, s tim što prethodno skine cenu sa 190 i nešto na 179, pa nije to ni 50 dinara, to je otprilike cena između 60 i 70 dinara niža za poljoprivredu nego što je na benzinskim pumpama. U Hrvatskoj samo 43.Naravno, vi koji ste prodali NIS

**Aleksandar Martinović** Zahvaljujem predsednice Narodne skupštine.Dame i gospodo narodni poslanici, da ove neistine ne bi ostale bez odgovora, dužan sam da vas upoznam sa nekoliko informacija. jedna važna vest za naše poljoprivredne proizvođače. Juče je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo javni poziv na nabavku opreme za navodnjavanje. Minimalni iznos je 40.000 dinara po korisniku, a maksimalni iznos po korisniku je tri miliona dinara. Dakle, juče smo objavili javni poziv za nabavku opreme za navodnjavanje. Minimalni iznos 40.000, maksimalni iznos tri miliona dinara.Što se tiče strategije,

ovo što smo sada čuli da nam strategiju pišu Slovenci i Bosanci. Za slovenačku naciju sam čuo, za bosansku nisam, ali dobro, Tito je izmislio razne nacije, pa evo jedan narodni poslanik je izmislio bosansku naciju.Sada ću da vam pročitam se Slovence i Bosance koji nam pišu strategiju. Ja sam kao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 4. jula 2024. godine doneo Rešenje o obrazovanju Radne 4. jula 2024. godine doneo Rešenje o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2025-2032. godina. Ovo kažem zbog građana Srbije i zbog naših poljoprivrednih proizvođača da ne bi nasedali na neistine koje se iz dana u dan mogu čuti od pojedinih predstavnika opozicionih stranaka.Tačka Osniva se Radna grupa za izradu predloga strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2025-2032. godina, godina, u sledećem sastavu. Izvinite gospođo predsednice Narodne skupštine što ću da pročitam nekoliko imena i da oduzmem koji minut više nego što sam planirao, ali sada ćete da čujete koji su to naši Slovenci i Bosanci koji nam pišu strategiju. Nenad Katanić, pomoćnik ministra u Sektoru za poljoprivrednu politiku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – predsednik Radne grupe, Jelena Blagojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, Ivana Popović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede. kao što kao što vidite sve sami Slovenci i Bosanci. Boban Kostić, državni sekretar u Ministarstvo poljoprivrede. Predrag Rojević, takođe jedan, ne znam da li je Slovenac ili Bosanac, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede. Milica Neđić, evo žena sedi ovde, nisam čuo pravo da vam kažem da se neka Slovenka ili Bosanka zove Milica Neđić, ali dobro. dakle, Milica Neđić, pomoćnik ministra u Sektoru za pravne i normativne poslove. Zatim, Anja Javor, pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije.Evo ga još jedan Slovenac Aleksandar Bogićević, pomoćnik ministra. Nebojša Milosavljević, još jedan Slovenac, direktor Uprave za zaštitu bilja. Siniša Adamović, još jedan Slovenac, direktor Uprave za poljoprivredno zemljište, Slobodan Nikolovski, evo ga, sedi čovek pored mene, Slobo, jel si Slovenac ili Bosanac? Kaže Kaže čovek nije ni Slovenac, ni Bosanac. Direktor Uprave za agrarna plaćanja.Živko Amatijević, opet jedan Slovenac, direktor Uprave za veterinu, Saša Stamatović, direktor Uprave za šume, Maja Grbić, Maja Grbić, isto neka Slovenka, Bosanka, boga pitaj šta je, direktor Republičke direkcije za vode, Darinka Radojević iz Republičkog sekretarijata za javne politike i Marijana Batak iz Republičkog sekretarijata za javne politike.Kao što vidite dame i gospodo narodni poslanici, sve sami Slovenci i Bosanci nam pišu strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2025-2032. godine. pročitao samo da bi građani Srbije znali sa kakvim diletantima, sa kakvim neznalicama, da ne upotrebim neku težu reč, ipak se nalazimo u Narodnoj skupštini, raspravljamo o jednoj tako važnoj temi kao što je rebalans budžeta, uključujući i onaj deo budžeta Republike Srbije koji ide za naše poljoprivredne proizvođače. hvala vam gospođo Brnabić što ste imali strpljenja da me saslušate i izvinite još jednom što sam oduzeo koji minut vremena više. **Ana

On sada određuje koje nacije postoje, koje ne postoje, ko je pripadnik koje nacije, koje nije, to nije njegov posao. Šta on radi? Šta ovo znači? On sada prebrojava ko je koje nacije, određuje po imenu da li je neko ove ili one nacije. O čemu se ovde radi? Kako dozvoljavate da se to dešava u Skupštini Srbije? Potpuno ste u pravu, trebalo je u stvari da prekinem i izreknem opomenu gospodinu Iliću, koji je otvorio temu da Slovenci i Bosanci pišu našu strategiju poljoprivrede, što vam ni u jednom milisekundu nije zasmetalo. Ali kada resorni ministar na to odgovori, e onda vam to ozbiljno smeta, a pritom poslanici u vašoj poslaničkoj grupi mi sve vreme dobacuju – odakle ministru taj spisak? Spisak je odatle što ga je ministar potpisao, nije tajni, javno je dostupan i ja ne vidim šta je tajna da ljudi znaju ko radi na strategiji. Tako da, zaista ne znam šta vi tačno očekujete od mene.Izvolite. **Zoran Lutovac** Razlika je ogromna, poslanik je govorio o tome... Oduzeću vam od poslaničke grupe. **Zoran Lutovac** Uzmite.Čovek je govorio o pripadnicima državnosti, a on je govorio o pripadnicima nacionalnosti, to je ogromna razlika.

okej.Odgovoriću kratko, gospodine Martinoviću, vi niste bili na poslednjem Odboru za poljoprivredu i dogovorite se sa vašim sekretarima, državnim pomoćnikom ministra koji je potvrdio, a dobili smo i dokument ko radi nacionalnu strategiju poljoprivrede Srbije za 2025, 2034. godinu. Evo, pročitaću ko radi. Firma „Enova South East Europe“ Beograd, koja je registrovana od strane „Enova“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Podgaj 14 i firma „ZaVita, svetovanje, d.o.o.“; Tominškova, Ljubljana, Črnuče, Slovenija. Teško mi je i da pročitam. Dakle, predstavnik konzorcijuma koji radi strategiju se zove, nebitno kako se zove, ali predstavnik konzorcijuma koji je pisao ugovor je Mirza Hadžimešić.Dakle, vi ste stranim firmama, nisam ja govorio o nacionalnosti, nemojte zamenjivati teze, vi ste stranim firmama, iz BiH i Slovenije dali da izrađuju nacionalnu strategiju Srbije i to je nama poslato u dokumentu, a to su potvrdili i vaši pomoćnici, jer vi niste bili na odboru, inače gde bi trebalo da budete. Tako da nemojte iznositi laži ovde u parlamentu. Hvala. Dobro.Hvala vam, ministre, što se niste javili ponovo, mislim da vam je odgovorio već na pitanja. Tako da nastavljamo dalje u cilju toga da pokušamo da privedemo i ovo kraju.Sada idemo na sledeći amandman koji je podneo narodni poslanik Radomir Lazović. Nije tu.Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Natalija Stojmenović. Nije tu.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Novaković. Nije tu.Na

šefa.Amandman koji smo podneli u ime Narodnog pokreta Srbije je tehničke prirode i radi se o samo drugom izrazu, dakle, retorička je stvar. Ali pošto je tema poljoprivreda i juče je gospodin Martinović ceo svoj govor u popodnevnom delu posvetio meni, čitajući koliko sam ja dobio podsticaja ili subvencija kao poljoprivrednik iz Ministarstva poljoprivrede, znate, sve što ja i moja porodica smo dobili, dobili smo po zakonu, sve što smo stekli, stekli smo svojim ličnim radom u poljoprivredi, kao poljoprivredni proizvođači, i ništa, ni za jotu, nismo dobili više od onoga što pripada ljudima koji se u Srbiji bave poljoprivredom.Znam da biste vi, gospodine Martinoviću, voleli da mi ne postojimo, da nas nema, da je Srbija privatna država SNS, pa da vi sami radite šta god hoćete, ali postoje i drugi ljudi i poljoprivrednici u Srbiji koji vas ne podražavaju, a biće ih sve više. Znate, za razliku od vas, ja živim u Trsteniku, 220 kilometara odavde. U tom Trsteniku ja vozim traktor, prskam, zalivam, berem, radim sve što treba, bavim se poljoprivredom sa svojom porodicom, sa svojim radnicima i nije me toga sramota. Za razliku od vas koji živite u Rumi, na 50 kilometara odavde, ne uzimam kao vi troškove za odvojeni život od 98.000 dinara mesečno, koje vi uzimate od građana Srbije, iz budžeta, tako što fingirate odvojeni život, a živite ovde maltene nadomak Beograda. U tome je razlika između mene i vas.Dalje, kad ste već čitali to šta sam ja u zadnjih 10 godina dobio po osnovu zakona i podsticajnih mera poljoprivredne politike u Srbiji, zašto niste pročitali, gospodine Martinoviću, i one fingirane i lažne zahteve kojima ste davali podsticaje onima koji se i ne bave poljoprivredom, koji nemaju to za šta su tražili. Dvadeset hiljada zahteva lažnih je podneto za podsticaje, dodelili ste pare. Zato je uhapšen direktor Uprave za agrarna plaćanja Žarko Radat. To niste čitali. Tako otimate pare poljoprivrednicima koji treba da dobiju.Nisam ja oteo nikome, nego vi, i vaša politika i vaša ministarstva, sa fingiranjem. Nedimović, kod njega je bio cenovnik, ko hoće da dobije, koliko i kako. Dobijali su podsticaje oni koji nemaju veze s poljoprivredom, kao i vi. E, ti su napravili štetu za poljoprivrednike.E dalje, pošto ste, gospodine Martinoviću, takođe mene juče prozvali ovde za te subvencije, rekli ste u jednom momentu da sam ja, evo, citiram, ovo je stenografska beleška od juče, kaže: „Gospodin Aleksić je podneo zahtev za kupovinu traktora preko programa IPARD 3. Svaka čast, gospodine Aleksiću, gledaćemo da ispunimo zahtev, dobiće gospodin traktor“. To ste juče vi izjavili, gospodine Martinoviću, ovde kao ministar.Evo, ja vam sad nudim opkladu javno, ako smete da prihvatite ovde pred građanima Srbije i poslanicima, ako sam ja podneo zahtev, ako dokažete ovo, ako dobijem traktor, ja vama traktor poklanjam. Ako je laž, da podnesete ostavku na mesto ministra poljoprivrede. To je najmanje što možete da uradite, jer ovakve brutalne laži govore na koji način manipulišete građanima Srbije. A sad kažite javno – ili mi se izvinite zbog te laži ili podnesite ostavku ili prihvatite opkladu. Ja sam spreman da vam taj traktor poklonim. Ali s obzirom na činjenicu

i da ne znamo da li ste govorili istinu tada ili sada kada ga hvalite, ne očekujem ja da ćete vi brinuti ni o poljoprivrednicima, ni da ćete prihvatiti opkladu, ni izviniti se za ovu laž koju ste meni izrekli, jer vi se politikom bavite isključivo zarad sopstvenog interesa. Hvala. **Milenko Jovanov** Samo kratko. Nastavlja se, poštovana predsednice Skupštine, ono što smo ustanovili pre sat vremena, dakle, na svaki način pokušavaju da razvodne diskusiju, odvedu stvari u drugom pravcu, izazivaju replike. U kuloarima kažu da ih baš briga da li će se sednica završiti ili neće, to da znate takođe, ovako nezvanično.(Narodni kažite, Ne, nego naši poslanik sretne vašeg poslanika, pa mu vaš poslanik kaže ma boli nas uvo da li ćemo da raspravljamo o litijumu. Eto, to se desilo, ali u svakom slučaju nije ni bitno. Nije važno, uopšte nije važno, meni je bitno da građani vide na koji način se razvodnjava diskusija, na koji način pokušavaju da se ova sednica ne završi danas, ni sutra, ni u nedelju, ni u ponedeljak, a onda će u ponedeljak da krenu u vrisku i halabuku kako im eto, zla vlast nije dozvolila da raspravljaju, a dotle će oni da pričaju o farmerkama, o traktorima,

na konkursima kao i svaki drugi građani, pa šta sad da radimo? Finansiramo i opoziciju. Jeste vi plaćenik SNS onda? Ako ste već dobijali sva ta sredstva koja kažete da ste dobili, verujem da ste dobili i znam da radite poljoprivredu, ali mi onda recite jeste vi nama naš plaćenik

odgovor je jasan mi u opstrukciji sednici učestvovati nećemo, ali nećemo prihvatiti ni da nas bilo ko optužuje za opstrukciju koju sami sprovode, već evo pet dana.Još jednu stvar da podvučem da bi se ova sednica završila i da bi se raspravljalo o litijumu mi smo krenuli ovu sednicu u ponedeljak, a ne u utorak kako piše u Poslovniku i nastavljamo je u petak, a ne završavamo je u četvrtak, takođe kako piše u Poslovniku. Dva dana smo dodatno dali, ne znajući pritom da su oni spremili opstrukciju sopstvenog predloga. Hvala. Hvala.